Luka (HDZ)** Deseto - Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti Izvješće je dostavila Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za ratne veterane. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Ne. Želi li izvjestitelj odbora? Ne. Otvaram raspravu. Nema rasprave. Zaključujem raspravu.